Уважаеми колеги, във връзка с разпоредбата на § 7, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обнародван в „Държавен вестник“, брой 7 от 2018 г. в сила от 23 януари 2018 г., съгласно която в едномесечен срок от влизане в сила на Закона Народното събрание избира председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. На основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в седмичната програма за работа на Народното събрание следната допълнителна точка: Проект за решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Вносител е Комисията за борба с корупцията, конфликт

с щатното си въоръжение и екипаж военнослужещи за провеждане на съвместна подготовка в състава на постоянната военноморска група на НАТО № 2 в периода от 1 до 20 май 2018 г. в Черно море. За времето на подготовката корабът ще участва в противоподводното учение на Румъния и ще посети град Констанца – Румъния, и град Поти – Грузия. Уведомлението е постъпило на 31 януари 2018 г. с вх. № 803-09-4 и е предоставено на Комисията по отбрана.

„ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерския съвет на 2 януари 2018 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 24 януари 2018 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерския съвет. В заседанието участваха госпожа Росица Димитрова – заместник-министър на труда и социалната политика, господин Христо Симеонов – началник отдел в дирекция „Политики на пазара на труда и трудова мобилност“, господин Атанас Колчаков –държавен експерт в същата дирекция в Министерството на труда и социалната политика, и експерти от организации на социалните партньори. Законопроектът беше представен от заместник-министъра на труда и социалната политика госпожа Росица Димитрова.

условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au С новата директива се реформира законодателната рамка на Европейския съюз, регулираща правата и задълженията на научните изследователи, студентите, учениците, доброволците, неплатените и платените стажанти и работещите като au pair в ЕС.

безвъзмездно обучение или доброволческа дейност и Директива 2005/71/ЕО от 12 октомври 2005 г. относно специфична процедура за прием на граждани от трети държави за целите на провеждане на научноизследователска дейност, които до приемането й бяха правната основа за осъществяването на политиката на ЕС в областта на прием на граждани на трети държави с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност и провеждане на научноизследователска дейност. С Директива № 2016/801 се отчита необходимостта от адаптиране на действащата европейска правна рамка в областта на законната миграция с цел улесняване достъпа на горепосочените групи мигранти до територията на Европейския съюз. Освен това се цели да се увеличи привлекателността му като място за работа в областта на научните изследвания, за придобиване на висше образование и за други културни и социални обмени.

прием – например визов режим; правата на гражданите на трети държави – например равното третиране с гражданите на ЕС, наличие на трудности при достъпа до пазара на труда след завършване на изследвания или проучвания, на образователна степен, съществуващи ограничения по отношение на мобилността на научните работници и студентите в рамките на Европейския съюз и други; и някои процедурни гаранции – например липсата на срокове за разглеждане на заявленията, които в Директивата са намерили своето решение. Основните цели, които си поставя Проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона са: Закона са: 1. преодоляване на идентифицираните проблеми, свързани с привличането на изследователи и студенти, както и на новите категории – платени и неплатени стажанти – граждани на трети държави; държави; 2. да се обхванат съществуващите неуредени въпроси относно пребиваването и достъпа до българския пазар на труда на научните изследователи, студентите, платените и неплатените стажанти; да се прецени целесъобразността от създаване на правна регламентация относно доброволците и работещите по програми „au pair“. 4. да се увеличи общият брой чуждестранни студенти, включително граждани на Европейския съюз над 5% от общия брой на студентите, както и да се привлекат и изследователи. Ефектите, които ще бъдат постигнати, ако Законопроектът бъде приет, са следните: - подобрена правна регламентация на въпросите относно равното третиране, условията на труд, трудово възнаграждение, защита при уволнение, колективно трудово договаряне, свобода на сдружаване и приобщаване, образование и професионално обучение, признаване на дипломи, социално осигуряване, включително здравни грижи и други за гражданите на трети държави – изследователи, студенти, стажанти и доброволци; - въвеждане на облекчени условия за мобилност за научни работници и студенти в рамките на Европейския съюз; регламентиране статута на платените стажанти, извън случаите на вътрешнокорпоративен трансфер; - регулиране на възможността за достъп на студентите – граждани на трети държави, до пазара на труда след дипломирането им; насърчаване на мобилността на квалифицирана работна сила от трети страни; - спазване на сроковете за нотифициране на националните актове, които транспонират Директива на Европейския съюз № 2016/801.

за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) и с практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Според справката предложеният законопроект не създава нормативни предпоставки за противоречие с разпоредбите и практиките на гореспоменатите закони. Също така е приложена справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на Законопроекта. От нея е видно, че в рамките на общественото обсъждане не са получени становища. пакета от съпътстващи документи е приложена таблица за съответствие на Директива на Европейския съюз № 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „аu pair“. В Комисията беше получен протокол от заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта, проведено на 18 януари 2018 г. Съветът подкрепя Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност с направените по време на заседанието бележки и предлага Проектът да бъде обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Комисията беше получено становището на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Принципно от организацията не възразяват срещу предложения законопроект. С оглед на това, че той не засяга облекчаване на режима по вноса и наемането на чуждестранни работници и с оглед на нуждите на пазара на труда, от АИКБ предлагат конкретни изменения в пет члена от Законопроекта. Комисията беше получено становището на КТ „Подкрепа“. В него организацията декларира, че подкрепя адаптирането на действащата европейска правна рамка в областта на законната миграция и смята, че така ще се увеличи привлекателността на Европейския съюз и в частност на Република България като място за работа в областта на научните изследвания, за придобиване на висше образование и за други културни и социални програми за обмен. Същевременно в приложените мотиви и оценка на въздействието КТ „Подкрепа“ не успяват да открият

проведената дискусия взеха участие народните представители Хасан Адемов и Светлана Ангелова. Те изразиха одобрението си за промени в Законопроекта, отнасящи се до въвеждането на Директива 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. Доктор Адемов зададе въпрос, свързан с § 10 от Законопроекта, отнасящ се до изменението на чл. 14 от Закона, където вместо задължение, което е вменено на министъра на труда и социалната политика иска становища от социалните партньори в случаите, когато работодателят желае да получи разрешение за работа на чужденци повече от 10% от средносписъчната численост на наети по трудово правоотношение български и европейски граждани за предходните 12 месеца, се добавя „може да“. В отговор вносителите припомниха, че такова положение е съществувало преди 2016 г. и не смятат, че се отнема право на министъра на труда и социалната политика да изисква становища от социалните партньори по този важен въпрос. Госпожа Ангелова изрази своето мнение, че приемането на Законопроекта ще подпомогне работата по друг важен Законопроект, този за доброволчеството, и не би трябвало да има опасения за колизии между двата законопроекта. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 21 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване

Уважаеми господин Председател! Въз основа на Решение № 2 от 30 януари 2018 г. по Конституционно дело № 8 настоявам да отстраните от зала господин Делян Александров Добрев (шум и няма право да бъде в тази зала. Мисля си, че ако трябва да сме в съзвучие с Конституцията, трябва да изпълните това мое желание. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Симов. Вчера го разисквахме този въпрос. Предполагам, че днес ще стигнем до същия резултат. Заповядайте, господин Кирилов. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Аз остро възразявам, господин Председател, да се допускат подобни процедури от народни представители в залата на този парламент. Моля на всички такива оратори да поясните, че след като са в тази зала трябва да имат достатъчно компетентност, за да знаят кога се прекратява мандатът на народен представител. Моля да им обясните, че мандат на народен представител се прекратява след случване на три юридически факта, когато иде реч за оставка. Първият факт е оставката, вторият факт е решение на Народното събрание, третият факт е решение на Централната избирателна комисия, с което се обявява мандатът за прекъснат и се връчва мандат на следващия, така че, ако някой тук ще излиза и ще казва „съгласно“, докато не излезе и не каже: „Съгласно решение на ЦИК за прекратяване мандата на народния представител“, моля да не допускате такива изказвания, такива манипулации, създаване на напрежение в залата и, бих казал, продължаване уронване престижа на наш колега, народен представител. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Кирилов. Много точно изброихте случаите, в които се прекратява мандатът. Предполагам, че колегата Симов ги е чул, не е необходимо да ги повтарям. Лично обяснение? Заповядайте, господин Добрев, щом се чувствате засегнат. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Чудех се в последните дни защо толкова много ме мразят колегите от БСП и единствената причина, която намерих, е, че всеки ден съм със синя вратовръзка. И днес, ако забелязвате, специално съм си сложил червена вратовръзка, за да видя дали това не е причината. (Оживление, И, господин Председател, ако мога да допълня предложението на господин Симов – предлагам не само да ме отстраните от зала, да викнете тук полицията, да ми сложат белезници или направо да ме дадете за разстрел.

за да може нормално да приключи работата в петъчния ден. Ако всеки иска да каже това, което сутринта си е намислил, може да влезе в тази процедура и да продължим по обичайния начин. Кой иска думата за процедура? Господин Лазаров, заповядайте. Уважаеми господин Председател, няма да прекалявам, но аз мисля, че този призив трябва да го отправите и към Към всички го отправих, господин Лазаров, ако сте обърнали внимание! ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Да, не само с процедурите, а и по темата, която се поставя, може би трябва да напомните Вие или да разпоредите, имате достъп до информационната система, но да напомните на колегите от лявата страна, че декември месец също се гласува оставката на един депутат. Шест човека от БСП са гласували „против“ и седем – „въздържали тази оставка! А сега поставят този въпрос. Единият от преждеизказващите се също е гласувал „против“ тази оставка, уважаеми господин Председател. Това говори за двоен морал, говори за лицемерие! Говори просто за лицемерие! Решението на Конституционния съд е ясно. На който не му е ясно,

Уважаеми господин Председател! След като виждам, че не искат да се спази Конституцията в тази зала, предлагам поне, за да сме в съзвучие с основния закон, да гласуваме процедура за допуск на господин Делян Добрев до залата, за да има някакви основания той да е тук. Благодаря Господин Симов, предлагам повече да не уронваме достойнството на народните представители и да приключим процедурния диалог. Господин Гьоков, изказване? Не са минали, още два доклада имаме. Преминаваме към

гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерския съвет на 2 януари 2018 г.“ На свое заседание, проведено на 31 януари 2018 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерския съвет на 2 януари 2018 г. На заседанието присъстваха от Министерство на труда и социалната политика: Христо Симеонов – началник отдел към дирекция „Политика на на пазара на труда и трудова мобилност”, и от Министерството на вътрешните работи – заместник-министър Красимир Ципов. От името на вносителите Законопроектът бе представен от Христо Симеонов. В изложението си отбеляза, че предложените промени в Законопроекта са с цел до 23 май 2018 г. България да въведе в националното си законодателство Директива (ЕС) № 2016/801

следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“. С

ЕО) са установени слабости, отнасящи се до процедурите, свързани с визовия режим, наличие на затруднения при достъпа до пазара на труда след завършване на изследователска дейност, на образователна степен, ограничения на мобилността на научните работници и студенти, Със Законопроекта са предвидени със Заключителните разпоредби изменения в Закона за чужденците в Република България, Закона за българските лични документи, Закона за борба с трафика на хора, Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за младежта, Закона за обществените поръчки, Закона за убежището и бежанците и Закона за насърчаване на заетостта. Към Законопроекта е приложен формуляр за предварителна частична оценка на въздействието и справка от Министерството на правосъдието относно съответствието на Законопроекта с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека. В Комисията е получено и становище от Министерство на вътрешните работи, което подкрепя Законопроекта, но счита че някои от нормите трябва да бъдат прецизирани за постигане на синхрон с изискванията на Директива (ЕС) № 2016/801. Констатира се, че в Законопроекта се включват в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност норми, чието правно систематично място попада в предметния обхват на Закона за чужденците в Република България. Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 „за”, 2 2 гласа „против” и 4 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 г.“ Благодаря, господин Нунев. Преминаваме към следващия доклад от комисия, а той е на Комисията по образованието и науката. Заповядайте, госпожо Дамянова. ДОКЛАДЧИК „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 г. На свое редовно заседание, проведено на 31 януари 2018 г., Комисията по образованието и науката обсъди горепосочения Законопроект. На заседанието присъстваха: госпожа Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката; професор Костадин Костадинов, съветник на министъра на образованието и науката; госпожа Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика; господин Христо Симеонов, началник на отдел в дирекция „Политики на пазара на труда и трудова мобилност“. Законопроектът беше представен от заместник-министъра на труда и социалната политика госпожа Султанка Петрова. Според мотивите на Законопроекта с предложените изменения и допълнения се цели в българското законодателство да бъдат въведени изискванията на Директива (ЕС) № 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“. С Директива (ЕС) №2016/801 се отчита необходимостта от адаптиране на действащата европейска правна рамка в областта на законната миграция цел улесняване достъпа на горепосочените групи мигранти до територията на Европейския съюз. Действащото българско законодателство покрива частично изискванията на Директивата и е установена необходимост от изменения и допълнения, с които да се обхванат всички въпроси относно пребиваването и достъпа до българския пазар на труда на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“. С предложения Законопроект, освен изменения и допълнения на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, се правят такива и в разпоредбите на чл. 9 и чл. 213 от Закона за предучилищното и училищното образование. Освен това се правят допълнения в Допълнителните разпоредби, където се отразяват съответните легални понятия, използвани в Директивата, като „научен работник“, „научно изследване“, „научноизследователска организация“, „студент“, „училище“, „ученик“ и други. Относно Законопроекта в Комисията е постъпило становище от Министерството на образованието и науката. Същото бе представено пред народните представители от госпожа Деница Сачева. В становището се изразява принципна подкрепа на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона трудовата миграция и трудовата мобилност. Същевременно в него са изложени бележки по § 22, § 43 и § 44. Според представеното становище с предложената в § 22 нова редакция на чл. 36 неправилно се стесняват формите на споразумението за прием между научноизследователска организация и научния работник и ограничаването му само до трудов договор. Също така като неоснователно се приема въвеждането с § 43 на легални дефиниции на понятия с утвърдено правно значение в специалните български закони в сферата на образованието като „студент“, „училище“, „ученик“. Освен това в някои от предложените определения има непълноти, като например в определението за „училище“, в което са изпуснати общинските такива. На следващо място, в становището се отбелязва, че предложената с § 44 нова редакция на чл. 24в от Закона от Закона за чужденците в Република България неоправдано се ограничава кръгът лица, които могат да получат разрешение за продължително пребиваване само до студенти. В становището са изразени дълбоки резерви и към предложените изменения в Закона за предучилищното и училищното образование. С предложените промени в чл. 9 необосновано се дава право на членовете на семействата на лица с разрешено дългосрочно, постоянно или продължително пребиваване да се обучават безплатно в държавни или общински училища. дискусията се включи народният представител Анелия Клисарова, която изрази становище за необходимостта от повече инвестиции в сферата на науката и образованието с цел да се подпомага развитието на българските учени и да се повишава тяхната конкурентоспособност. Госпожа Милена Дамянова отбеляза, че между първо и второ гласуване на Законопроекта е необходимо да бъдат направени предложения за прецизиране на текстовете съобразно бележките, направени от Министерството на образованието и науката, което беше подкрепено от заместник-министъра на труда и социалната политика госпожа Султанка Петрова. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултат 12 гласа „за“, без „против“ и 6 гласа „въздържали се“ Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерския съвет на 2 януари 2018 г.“ Благодаря, госпожо Дамянова. Следващият доклад е на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „На свое заседание, проведено на 31 януари 2018 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерския съвет на 2 януари 2018 г. На заседанието присъстваха: господин Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, господин Атанас Колчаков – държавен експерт в Министерството на труда и социалната политика, и госпожа Мира Дукова – началник-отдел в Министерството на младежта и спорта. От името на вносителите господин Лазар Лазаров представи основните акценти в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Според мотивите на Законопроекта с предложените промени се цели до 23 май 2018 г. България да въведе в националното си законодателство изискванията на Директива (ЕС) № на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научни изследвания, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au приемането на Закона ще се постигне не само съответствие с изискванията на законодателството на Европейския съюз в областта на трудовата миграция, но и подобрена правна регламентация на въпросите относно заетостта и пребиваването на научни работници, студенти, стажанти, ученици и доброволци. Предлагат се нови нови редакции, с които се извършват необходимите изменения и допълнения относно заетостта, без разрешение за работа на научни работници и след приключване на научно изследователските им проекти. Това се отнася и за заетостта на членовете на техните семейства, както и по отношение на мобилността и заетостта на студентите. Въвеждат се условията за равно третиране на научните работници, студентите, стажантите, учениците и доброволците, както и на членовете на семействата на български, европейски и чужди граждани, включително получили убежище или международна закрила, като за за последните е дадена и дефиниция. Урежда се и равното третиране на чужденците, допуснати по силата на международни договори за заетост и трудова миграция, както и в случаите на регистрация на краткосрочна заетост. Регламентира се статутът на платените стажанти. Регулират се условията за достъп до пазара на труда без разрешение за работа и на стажантите при условия на трудов договор за стажуване. Утвърден е ангажиментът на работодателя или приемащата организация относно връщането на работниците от трети държави. Направено е обвързване с разпоредбите на новия Регламент (ЕС) № 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2016 г. относно Европейска мрежа на службите по заетостта, достъпа на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшното им интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) 1296/2013. Законопроектът предлага защита при уволнение, колективно трудово договаряне, свобода на сдружаване и приобщаване, образование и професионално обучение. Признава дипломи и социално осигуряване за граждани на трети държави. Съдържат се и редица разпоредби, целящи усъвършенстване на нормативната уредба в областта на заетостта на чужденци в България чрез отстраняване на установени несъответствия от правно-технически характер и даване възможност за по-доброто прилагане на действащите норми. Необходими допълнения се правят и в Допълнителните разпоредби на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, където са отразени съответните легални понятия, използвани в Директивата, като „доброволец“, „научен работник“, „научно изследване“, „научноизследователска организация“, „образователен проект“, „приемаща организация“, „програма за доброволческа дейност“, „стажант“, „студент“, „училище“ и „ученик“. Вносителят счита, че пълно съответствие на българското законодателство с Директивата ще бъде постигнато след приемането и на изменения и допълнения в правилниците за прилагане на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност и на Закон за чужденците в Република България след приемането на предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Към Законопроекта е приложен формуляр за предварителна оценка на въздействието. Министерството на правосъдието прилага справка, според която предложеният Законопроект не създава нормативни предпоставки за противоречие с разпоредбите на ЕКЗПЧОС и практиката на ЕСПЧ. В последвалата дискусия народната представителка Светлана Ангелова изрази мнение, че приемането на Законопроекта ще подпомогне работата по друг важен законопроект, този за доброволчеството, и не би трябвало да има опасения за колизии между двата законопроекта. Весела Лечева определи Законопроекта като важен за законодателството в България и отправи предложение текстовете по параграфи 9 и 10 да бъдат прецизирани. В отговор господин Лазар Лазаров от името на вносителите сподели, че не смята, че се отнема право на министъра на труда и социалната политика да изисква становища и определи структурния диалог с работодателите и социалните партньори от особена важност. В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с

Следващият доклад е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Заповядайте, господин Вигенин, да представите доклада.

гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерския съвет на 2 януари 2018 г.“ На свое редовно заседание, проведено на 31 януари 2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Законопроектът беше представен от господин Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика. На заседанието също така присъства и господин Атанас Колчаков – държавен експерт към дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ към Министерството на труда и социалната политика. Със Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в националното законодателство бяха въведени разпоредбите на Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници, Директива 2014/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници и на Директива 2014/66/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер. В Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност намериха своето място и разпоредите на Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицираната трудова заетост, Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава и Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка. Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност са въведени разпоредби и от още четири предходни директиви на Европейския съюз в областта на свободното движение на хора и на законната миграция. До 23 май 2018 г. България трябва да въведе в националното си законодателство изискванията на Директива № 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“. С Директива (ЕС) № 2016/801 се отчита необходимостта от адаптиране на действащата европейска правна рамка в областта на законната миграция с цел улесняване достъпа на горепосочените групи мигранти до територията на Европейския съюз. Освен това се цели да се увеличи привлекателността на Европейския съюз като място за работа в областта на научните изследвания, за придобиване на висше образование и за други културни и социални програми за обмен. Към момента разпоредбите на Директива 2004/114/ЕО и на Директива 2005/71/EO са въведени в Глава трета от Закона за чужденците в Република България и в Глава втора, Раздел VI от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. тази връзка е необходимо изискванията на Директива (ЕС) № 2016/801 да бъдат включени в Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, с който ще бъдат направени необходимите промени в Закона за чужденците в Република България, както и в някои други, свързани с тези два закона, нормативни актове. Действащото българско законодателство покрива частично изискванията на Директивата, но съществуващите разпоредби в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и в Закона за чужденците в Република България се нуждаят от изменения, с които да се обхванат всички въпроси относно пребиваването и достъпа до българския пазар на труда на научните изследователи, студентите, платените и неплатените стажанти, както и някои разпоредби, касаещи ученици и доброволци. С предложения Проект на закон се цели решаване на горепосочените проблеми, като с него освен изменения и допълнения в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и в Закона за чужденците в Република България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 Това беше последният доклад на комисия. Откривам разискванията по внесения на първо четене Законопроект. Имате думата, уважаеми народни представители. Господин Гьоков, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Заместник-министър! Недостигът на качествена работна ръка в България не е неопровергаем факт, но е сериозен проблем за българските предприятия и работодатели, и ще е проблем и занапред. Големите работодателски организации са единодушни, че недостигът на човешки ресурси се превръща в спирачка за развитието на икономиката, а правителството няма визия как да го решава, въпреки че в областта на политиката по заетостта управляващите са си поставили задача: постигане на по-добро съответствие между търсенето и предлагането на работна сила и ограничаване недостига на кадри за квалифицирана заетост. А икономиката ни продължава да се развива с добри темпове не благодарение на това правителство и не на това мнозинство, а на външни фактори, и това ще изисква все повече добре образовани и висококвалифицирани кадри. Колкото и недалновидно да е това правителство, му е ясно, че ако не се вземат спешни мерки от страна на държавата, тези затруднения на пазара на труда скоро ще прераснат в криза и ако сега говорим за недостиг на квалифицирани кадри и не вземем спешни мерки, то до десет години нещата ще са излезли от контрол и е твърде вероятно да има изобщо недостиг на предлагания труд. И в една такава ситуация се предлага на вниманието на Народното събрание Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Този проект пряко не решава описания от мен проблем, но е пряко свързан с него. Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност е в сила от 21 май 2016 г., но сега България трябва да въведе в националното ни трудово законодателство изискванията на Директива (ЕС) № № 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. и то в срок до 23 май 2018 г. Именно това е основната цел на предлаганите промени и допълнения в Закона – въвеждането на тази Директива. Извършват се необходимите изменения и допълнения, за да се синхронизира и уреди заетостта на общите работници, на членовете на техните семейства и на студентите, както и мобилността им в Европейския съюз. Уреждат се условията за достъп до пазара на труда и на стажантите, въвеждат се условия за равно третиране на научни работници, студенти, стажанти, ученици и доброволци, както и на членовете на техните семейства, на български, европейски и на чужди граждани, включително, получили убежище или международна закрила. Урежда се и равно третиране на чужденците, допуснати по силата на международни договори за заетост и трудова миграция, в случаите на регистрация на краткосрочна заетост, както и достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазара на труда. Направени са необходимите допълнения във връзка с легалните дефиниции на някои понятия. С този законопроект за изменение и допълнение се правят промени и в няколко други закона – в Закона за чужденците в

и на частичната предварителна оценка на въздействието аз не открих какъвто и да е анализ за очакваните ефекти върху българския пазар на труда. труда. Например аз не мога да съм сигурен дали тези промени ще се отразят положително на достъпа на квалифицирана работна ръка до нашия пазар на труда, дали едно по-широко отваряне на националния пазар на труда на труда няма да е в ущърб на българския работник, дали няма да задържи нивата на заплатите, за които в момента има някакъв шанс да бъдат увеличени, дали наистина са изчерпани възможностите на българите на пазара на труда, защото внимателен анализ на статистиката и на данните на Агенцията по заетостта показват, че нито свободните работни места за висококвалифицирани кадри са толкова много, нито безработните с висока квалификация са толкова малко? След внимателен прочит на на предложенията за промяна става видно, че наред с текстовете, които транспонират Директивата от 2016 г. в българското законодателство, в случая чрез промени в този се промъкват изменения и в други текстове, които не касаят предмета и целите на тази директива. Ще Ви дам пример с няколко неща, които ме притесняват в тези промени.

задължение на неговия работодател. Каква е целта на тази отмяна? Да стимулираме работодателите да наемат незаконно пребиваващи в България или да натоварваме държавата с разходи за връщането в родината му? Няма как да бъде подкрепена подобна философия, за която не е ясно с какво се мотивира, какво подобрява, кое го облекчава и защо го облекчава. Второ, още със следващия § 10 се предвижда предвижда промяна в чл. 14, ал. 2 на Закона, което води до отмяна на задължението, което е вменено на министъра на труда и социалната политика – да иска становища от социалните партньори в случаите, когато работодателят желае да получи разрешения за работа на чужденци повече от 10% от средносписъчната численост на наети по трудово правоотношение български и европейски граждани за предходните 12 месеца, а се въвежда пожелателното „може да поиска“. Въвежда се субективизъм и предпоставка за корупция. Тези две предложения не приемаме нито аз, нито парламентарната група на „БСП за България“, защото нямат нищо общо с транспониране на законодателството от тази директива, нито допринасят за подобряване на картината на националния ни пазар на труда в посока преодоляване на липсата на висококвалифицирани кадри. В заключение ще декларирам, че аз и парламентарната група на „БСП за България“ няма да подкрепим внесения от Министерския съвет Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. При условие, че мнозинството го подкрепи въпреки нашето несъгласие и аргументи, между първо и второ гласуване ще направим конкретни предложения за отпадане на текстовете, които се съдържат в § 9 и § 10. Наистина ни е нужен по-улеснен достъп на чуждестранни работници до нашия пазар на труда, но това не трябва в никакъв случай да е за сметка на българската работна ръка. Българският пазар на труда се нуждае от защита, нуждае се от нормативна уредба, която да бъде балансирана между интересите на работниците и служителите, от една страна, и на работодателите, от друга страна, и да гарантира равнопоставеност. Аз Ви благодаря за вниманието и се надявам да сте чули поне нашите аргументи, с които Ви призоваваме да отхвърлим параграфите 9 и 10 и поне при второто гласуване да вземете предвид това. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Гьоков. Имате думата за реплики, уважаеми народни представители.

заради един факт, който Вие споменахте във Вашето изказване. Няма да коментирам много или малко са безработните в България, но, за да съм коректен към нашите членове симпатизанти, искам да кажа, че последните години няколко отрасъла не се развиват добре заради това, че липсват кадри в България. Някога българското земеделие и хранителната промишленост произвеждаха огромно количество. Днес това са 15% от това, което се произвеждаше някога. Главно причината за това е, че липсват хора за работа в селското стопанство. Много мои приятели, които произвеждат въоръжение и техника в отбранителната индустрия, не успяват да намерят, за съжаление, подготвени кадри и работят или с намален състав, или използват нискоквалифицирани работници за това. А България в последните години бележи огромен ръст в производството и търговията. Искам да спомена и още един отрасъл на леката промишленост – шивашката индустрия. Няколко от българските производители откриха вече свои заводи в чужбина, и то главно заради това, че липсват специалисти. Все пак трябва да сме коректни и да имаме предвид това. Наистина в България не са достатъчно кадрите, специалистите. В тази връзка беше моето изказване. Иначе аз ще гласувам съгласно решението на нашата парламентарната група. Благодаря Ви.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

и от критиките, които отправихте към Законопроекта, който в момента разглеждаме, защото на заседание на Комисията по труда, социалната и демографска политика народните представители, членове на Социалната комисия от Вашата парламентарна група, единодушно подкрепиха Законопроекта. Вие имахте тогава възможност да изкажете становище по разглеждания Законопроект, но никой от Вас, включително и Вие като виден корифей в социалната сфера, не взехте думата по този законопроект и мълчаливо, единодушно всички подкрепихте Законопроекта за трудовата миграция и трудовата мобилност. Така че моят въпрос към Вас е: кое Ви накара изведнъж на 180 градуса да си промените мнението по отношение на този изключително важен законопроект, чиято основна цел, както беше казано от всички доклади, е въвеждането на една изключително важна Директива на Европейския съюз, в която България има важно участие?! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, госпожо Ангелова. Има ли трета реплика?

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Заместник-министър! Господин Панчев, това, което казвате, е една мантра, която се повтаря в нашето общество за пазара на труда – как липсват квалифицирани кадри. Аз не отричам, че липсват наистина квалифицирани кадри и българският бизнес изпитва нужда от такива квалифицирани кадри, но ми кажете какво прави държавата в случая да преквалифицира, да придобият по-голяма квалификация всички регистрирани като продължително безработни в бюрата по труда?

…когато 2007, 2008 г. при мен идваха работодатели в Старозагорско и искаха да направим постъпки пред Министерството да промени Закона и да внасяме работна ръка от Виетнам. Настояха за това и само година-две по-късно изпращаха в Бюрото по труда уведомления за масови уволнения, тоест за освобождаване на по-голямо количество работна ръка. Така че въпросът с квалифицираната работна ръка и особено с вноса ѝ отвън е изключително сериозен и по него трябва да се проведе обществен дебат в сътрудничество между синдикати и работодатели с посредничеството на държавата. Защото работната ръка е особен вид стока, тя не е като

но имам поглед върху социалната система, въобще върху трудовия пазар, и никой не е защитавал с такава жар Законопроекта. Вярно е, че транспонира Директива, но кажете ми какво общо имат § 9 и § 10 с транспонираната Директива? Ако Вие може да ми кажете и посочите връзка между тези два параграфа и Директивата, аз с удоволствие ще гласувам за този

Явно темата е интересна и предизвиква дебати. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Както вече е ясно, Българската социалистическа партия няма да подкрепи предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност относно условията за влизане и пребиваване на чужденци с цел наемане на висококвалифицирани служители. Считаме, че ако се приемат предложенията, ще се отвори вратата за чужди специалисти от трети страни на длъжности от различни браншове, но това ще бъде пречка относно нашите специалисти, тъй като само те единствено ще пострадат, предвид трудовите възнаграждения, които са в нашата страна и в съседните нам страни. В българското законодателство е дадена възможност за наемане на високо квалифицирани специалисти от трети страни. Това е така наречената процедура „синя карта“, която включва задължителен пазарен тест за липса на български граждани. Това, което е по-интересно, е, че през 2015 г. със законодателни промени бе създаден още един допълнителен режим за наемане на висококвалифицирани граждани от трети държави. Той дава възможност работодателите да внасят работници без да провеждат пазарен тест за български които да бъдат наети чрез включване на единични групи професии в списък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти. Съгласно чл. 18, ал. 2 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност,

Списъкът може да бъде актуализиран веднъж годишно само до 31 януари, съгласно чл. 18, ал. 2 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Нашето мнение е, че в страната ни има достатъчно висококвалифицирани специалисти, но заради ниските нива на трудовото възнаграждение те не работят по специалността си или заминават за чужбина, където възнаграждението е в пъти по-високо. Ще си позволя да Ви запозная с едни статистически данни, които са изнесени на официалните страници на съответните институции. Според Националния статистически институт в България за третото тримесечие на 2017 г. има безработни 35 200 души с висше образование, 66 700 души със средно професионално образование и 99 600 души със средно образование. Според Националния осигурителен институт през ноември 2017 г. безработните в България с право на парично обезщетение са 28 627 души с висше образование и 20 917 души с полувисше и средно образование. Тоест трудно може да се говори за някаква тенденция и устойчив дефицит на висококвалифицирани кадри. В приложените документи не открихме становище на Агенцията по заетостта, което да доказва, че реално е регистриран дефицит на висококвалифицирани специалисти. Напротив, виждаме безработица сред тях. От друга страна, по данни на Международния валутен фонд до 2012 г. в посока от иИзток на запад от България е мигрирало 16% от

на договаряне на отраслово ниво и на браншово колективно договаряне. Към днешна дата трябва час по-скоро да се увеличи минималната работна заплата за страната, защото постигането на тази цел е напълно реалистично в средносрочен план, като увеличеното потребление вследствие на увеличената минимална работна заплата може да даде значителен принос за подобряване на положението в българската икономика и стандарта на живота в България. Ако трябва ясно да дефинираме проблема, той е в предлагането на ниски трудови възнаграждения от страна на работодателите и непривлекателни допълнителни условия, които водят допълнително до редуциране на трудовото възнаграждение. Поради това от Българската социалистическа партия не смятаме, че се налага внос на висококвалифицирани специалисти от трети държави. Към момента няма никакво доказателство, че Република България няма възможност да наеме необходимите на компаниите служители от страната, като предлага достойно заплащане. Предложените в Законопроекта изменения в голяма степен са неприемливи като основното, върху което наблягаме и се съсредоточаваме, е именно премахването на задължителния характер на нормата министърът на труда и социалната политика да изисква становище на национално представените организации на работодателите и синдикатите. Предложеното Предложеното изменение следва да отпадне, защото на практика се създава условие за корупционна среда. Задължителният характер на нормата е гаранция за защита на трудово-правните отношения между социалните партньори. Единствено чрез социален диалог може да се насърчи инвестиционната дейност и да се поддържа баланс на пазара на труда. Това е основен принцип в Конституцията на Република България и международните организации на труда. партия не подкрепя приемането на Законопроект, даващ възможност изискванията за наемане на работа на граждани, на чужди, включително от трети държави, да бъдат уредени в закон, регулиращ достъпа до трудовия пазар. Няма как да подкрепяме процедури, целящи облекчаване на режима по наемане на работа на висококвалифицирани специалисти от трети страни, което допринася за увеличение на вътрешната безработица и износ на наши специалисти към Европейския съюз. С отпадането на изискването за провеждане на пазарните тестове се нарушава процесът по наемане на работа и се изкривява нарастващата потребност от липсващи на пазара на труда висококвалифицирани специалисти в редица сектори на икономиката.

и да я продължи в по-подходящо време. Благодаря. Имате думата, господин Шопов. Благодаря Ви, господин Председателю. Уважаеми колеги, имах притеснението, че този проблем, този въпрос ще мине при липса на интерес, така както се достигна до залата днес с тук-там появата на някои представители на работодателски организации по телевизионните екрани или съответно на членове на Профсъюзите, защото този дебат в други страни, разбирайте тези, които са наши партньори, винаги е изключително бурен. Той буквално е от фундаменталните проблеми и е проблем, който разделя обществата, и се води вече десетилетия.

Мисля, че днес започваме тази тема в залата и тя ще стои години напред дори до десетилетия като основен проблем, по който ще се идентифицират една или друга партия като идеологически вектори, като идеологически бази. Чест прави на опозицията, че днес в залата дотук стоя тихо, като политическа сила изостря проблема. Това е ролята на опозицията – в такива случаи да поставя въпроса по начина, по който днес го постави и говори, а не кресливо и по измислени поводи и причини, за да стои опозиционно. Това е проблем и то много сериозен. Лично аз винаги съм се притеснявал и настръхвам, когато в залата

е било за мен, меко казано, смущаващо и много съм внимавал каква е тази директива и какво правим според нея. Трябва да си кажем, че и тази директива има много силно идеологическо значение и отново ни вкарва в рамките на либералния подход по проблемите по тази стара, изтъркана, банална и много фалшива формула за свободното движение на хора и капитали, в случая говорим за хора, защото това е стар либерален подход – омешването на хора в една или друга страна, които под благовидния предлог работят, допринасят за една икономика, разбива стереотипните общества, мислени, и подходи по всички тези въпроси и обръща нещата в насока, която има за цел не друго, а да се реализират колкото може по-големи печалби за едни и негативи за съответното общество. Можем да спорим доколко това, което казвам, е точно така или има нюанси, но общо взето това е линията, това е целта и, забележете, в България

крупните работодатели. Видяхме позицията по екраните на така неречените, неслучайно казвам „така наречените“, но това е друга тема. Защо казвам „така наречените работодателски организации“, от една страна, а от друга страна, са интересите на българските трудещи се. Така формулирам най-общо тази група от българските работещи граждани. Целта тук е да се натискат заплатите надолу по този начин с внасянето на чужда работна ръка, в което няма никакъв спор, и затова работодателските организации, приемат с охота и с нескриващо одобрение подобни мерки. От друга страна, целта е да се внесат, да се вкарат в нашето общество чужди работници, хора, елементи, което е част от заселническа вълна, вълна, част от вкарването на тези хора под предлога, че временно ще работят, но за постоянно. Тук говорим за миграция, защото много от тези, на които ще бъде дадена възможност да работят в България, ще дойдат и от тези страни, от от които по една или друга причина, ако щете и с ограда, ние се стараем да се предпазим. В това няма каквото и да е съмнение. Ако има недостиг на работна ръка, ние трябва да назовем, да кажем какви са причините и този дебат, който оттук нататък години наред ще бъде обществото, и в нашето общество, както и в други държави, трябва да си кажем истината – каква е причината за това. Причината е масовото напускане на български специалисти, служители, на трудещите се, които заминават да работят за чужди икономики на други страни, изкуственото поддържане на нивата на доходите на това ниво, в което се намират в момента, нежеланието на работодатели да дадат достойни възнаграждения на служителите и оттук вече можем да изведем и истинските мерки, които могат да доведат до това състояние. Първо, създаване на условия за връщане на българите, заминали за чужбина и работещи там – нещо, за което от известно време много се говори, но трябва да бъдат предприети комплексни мерки, комплексни мерки, а не отделни действия, които на парче да водят до тази цел. Второто е да бъде давано гражданство на на граждани на българи от български етнически общности, които живеят в по-близки и съседни или по-далечни страни. Това е другият начин. Третият начин, най-сигурният, най-ефективният, е да продължи политиката, която в момента управляващите сме започнали, предприели действия по-драстично, шоково, ударно увеличаване на доходите, на заплащанията, на възнагражденията на българските граждани. Това е начинът да излезем от състоянието, от положението, в което се намираме – да ни липсват кадри, и всякакви подобни директиви, внасянето на работници и служители,

национален интерес. Затова съм доволен, че дебат най-после става по въпроса и оттук нататък този дебат трябва да се задълбочи и да продължи в обществото по всички тези въпроси и проблеми. Благодаря. Благодаря Ви, господин Шопов. Имате думата за реплики, уважаеми народни представители. Господин Гьоков, заповядайте.

почти всичко, което казахте до момента от тази трибуна. По едно време даже се зачудих дали сте от управляващото мнозинство, или сте от опозицията, но това е друга тема и не искам да тръгваме по тази плоскост. Казахте обаче няколко неща, които, не че ме притесняват, а ми е интересно защо разсъждавате така. Драстично, шоково, ударно увеличаване на възнагражденията на българските граждани. Това май само Вие го виждате – от „Обединени патриоти“, шоковото увеличение на доходите. Никой не отрича, че доходите се движат нагоре, но пък остава да се движат надолу, или да се задържат, при тези благоприятни икономически условия – европейски и световни. Трябва да Ви кажа, че в България икономическото развитие не се дължи по никой начин на правителството и на това мнозинство, което управлява. Повярвайте ми, така е! Искам да Ви обърна внимание – на Вас и на Вашата парламентарна група, че наред с тази директива, която

Работодателят поема разходите за връщане на незаконно пребиваващия гражданин на трета държава“. А сега предлагаме тази ал. 5 на чл. 13 да отпадне. Аз попитах: какво правим с това нещо? Стимулираме работодателите да наемат незаконно пребиваващи или пък натоварваме държавата с разходи заради некоректното отношение на някой работодател?! Другият параграф за десетте процента. Хубаво е и него да го коригирате, защото той е една от основните защити на българския пазар на труда и на българската работна ръка. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Гьоков. Ако няма други реплики, имате думата за дуплика, господин Шопов. Не виждам други реплики. Заповядайте. Господин Гьоков, когато става въпрос за идеология, за базови въпроси – няма управляващи, няма опозиция. Тук въпросът е домашен, български. Говорим за защитата на националния интерес и при това положение трябва да бъдем обективни, няма значение кой какъв е в тази зала. Затова съм казвал, че и от опозицията, и от Вас могат да дойдат полезни консервативни идеи – те са идвали, или да бъдете опозиция, както е в момента, и то градивна за обществото опозиция, а не креслива и безпринципна. Що се касае до Вашата реплика в частта й относно шоковото, за което говорих, увеличаване на доходите. Само за няколко месеца от това управление имаше такова драстично увеличение на минималната заплата, която е особено важна точно по тази тема, в тази насока, като разсъждение, като логика, защото това увеличение на минималната заплата се предвижда драстично да се увеличава и за в бъдеще. Затова така наречените „работодателски организации“ толкова скачат, толкова са против и всички либерални икономистчета са на крак, в бой, на нож с точно това. Дори те искат отпадането на нормираната минимална работна заплата, искат да оставят нещата в ръцете на работодателите и на свободния пазар, което никъде го няма – дори и в класически, определени по Конституцията, либерални държави. Що се касае до тези текстове, които цитирате в Законопроекта. Ако забелязахте, преди малко в изказването си заявих, че всъщност подобен законопроект, една такава директива имат и тази цел – да бъдат врата за незаконно пребиваващи имигранти. се дава възможност някои от тях да бъдат стимулирани, да им бъде помогнато да се впишат в обществото, в даденостите, да получат законен статут, за което сте също абсолютно прав. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Правя процедурно предложение за удължаване на пленарната част на настоящото заседание в днешния ден – с гласуване на точка втора, която приехме в началото на деня, като допълнително включена в дневния ред и съответното съответното удължаване на началния час на парламентарния контрол за днешния ден след гласуването по точка втора. Благодаря Обратно предложение? Не виждам. Подлагам направеното от господин Кирилов предложение за удължаване на пленарната част на днешното заседание до приключването на точка

на точка втора. Гласували 128 народни представители: за 100, против 13, въздържали се 15. Предложението за удължаване е прието. Продължаваме с разискванията.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

на Европейския парламент и на Съвета на Европа. Действително в предложения законопроект има няколко текста, които са извън приложното поле на тази директива, но, за съжаление, точно тези текстове създават проблеми, за които говориха колегите преди малко. Аз искам да започна с това, че предложената директива всъщност се отнася за висококвалифицирана законна миграция от трети страни. Всичко останало е извън приложното поле на тази директива. Искам да върна малко дискусията назад във времето и да припомня на уважаемите народни представители, че Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност беше приет през 2016 г. Той въведе в българското законодателство десет директиви, кодифицира материята, свързана с трудовата миграция и трудовата мобилност, като една голяма част от текстове, разположени в други закони, намериха своето място в този обединен закон. България има задължението до 23 май 2018 г. да въведе изискванията на Директива 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета на Европа и от тази гледна точка вносителите внасят в Народното събрание текстовете от тази директива. Предложеният проект има за цел, освен въвеждането на Директивата, да разясни факта, че става въпрос за условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел, на първо на първо място, провеждане на научни изследвания, на второ място, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически и културен обмен, образователни програми, спортни програми и така Става въпрос за това, че изобщо в световен мащаб около 3 млн. 700 хиляди международни студенти по целия свят се обучават като като международни студенти и само 1 млн. 200 хиляди от тях се обучават в рамките на Европейския съюз, тоест делът на международните студенти в рамките на Европейския съюз е малко над 5%. За да могат да се изпълнят изискванията на Стратегията „Европа 2020“ за достигане на 3% от брутния вътрешен продукт за научни изследвания и развойна дейност, на Европейския съюз са необходими общо около един милион научни изследователи, с които в момента Европейският съюз не разполага. Точно затова се въвежда тази директива. Практиката по приложението на тази директива в Европейския съюз показва, че за последната година около 5 хиляди научни изследователи и студенти са се възползвали от тази програма. За да може да се реализират целите на Стратегия „Европа 2020“ в областта на научните изследвания, пак повтарям, са необходими около 1 милион висококвалифицирани специалисти и научни изследователи. Искам да обърна внимание на народните представители, че този проект е обсъден в Националния съвет за трудова миграция и трудова мобилност, който е орган към министъра на труда и социалната политика. По предложение на Комисията по труда, социалната и демографската политика този проект е обсъден и в една от комисиите на Националния съвет за тристранно сътрудничество и Националния съвет за насърчаване на заетостта. В една голяма част от текстовете на Директивата социалните партньори и всички заинтересовани лица, в това число и в хода на публичното обсъждане, в това число и в междуведомствената процедура по обсъждане на предложения законопроект, са направени забележки, които са приети от вносителите и са част от предложения законопроект. Има обаче няколко текста, за които стана въпрос и в предишните изказвания, които създават известно напрежение. Може би трябва да има повече яснота около това какви са целите на предложените текстове. Според вносителите става въпрос за мерки, които се предлагат на базата на практиката, по предложение на Закона за насърчаване на трудовата мобилност и трудовата миграция. На първо място, по така наречения „§ 9“. Уважаеми колеги, когато български работодател наема незаконно работници или научни изследователи от трети страни,

В действащия закон е предвидено разходите за връщане на незаконно наетия работник да бъдат за сметка на работодателя. Освен това в действащия текст има изискване работодателят да заплати до три минимални работни заплати.

молба за тишина. Заповядайте. ХАСАН АДЕМОВ: Този текст отпада от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, защото систематичното му място е в Закона за чужденците и той е преместен там.

тоест отпадането на задължението на работодателя при незаконно наемане на работници от трети страни в момента отива в Закона за чужденците в Република България. Той не отпада от правния мир в България. На следващо място, по спорния § 10. Уважаеми колеги, действащият текст казва, че министърът на труда и социалната политика, след становище на социалните партньори, издава разрешение: когато работодателят желае да получи разрешение за работа на чужденци повече от 10% от средносписъчната численост от средносписъчната численост на съответната фирма през последната година. Какво означава това? Ако един работодател докаже, че има обективна потребност от това в неговата фирма да работят повече чужденци от трети страни не говоря за страни от Европейския съюз, а от трети страни, тогава работодателят е задължен да иска от министъра на труда и социалната политика разрешение. Министърът на труда и социалната политика е този, който носи цялата отговорност, след извървяна доста тежка административна процедура, да издаде такова разрешение. Защо аргументите, на колегите вносители са в посока на това, че те предлагат отпадането на този текст и заменянето на императивния текст с пожелателен. Може да искат становище… В 94 – 95% от случаите фирмите в България са така наречените „малки и средни предприятия“ – до 10 наети лица. до 10 наети лица. Има едно друго притеснение. Можем да създадем нова фирма и да назначим, да кажем, 300 пакистанци, 300 афганистанци и така Уважаеми колеги, това е дълбоко неразбиране на философията на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. За да се стигне до такова искане от министъра на труда и социалната политика да надвиши тези 10%, първо, трябва да бъдат назначени български работници и служители, и едва тогава, когато има доказана потребност, да се увеличат тези 10%, министърът на труда и социалната политика издава такова разрешение, което понякога отнема месеци и в рамките на тези отложени месеци отпада необходимостта от наемането на такива работници и служители. Работодателите дават конкретни примери от действителността в България. Например за назначаването на един готвач, който, да кажем, е в китайски ресторант, за назначаването на един екскурзовод, който трябва да владее иврит, трябва да бъде извървяна тежка, сложна процедура и изведнъж ще се окаже, че сезонът е отминал и няма нужда от такъв тип работници и служители. Затова министърът на труда и социалната политика поема отговорността да издава такива разрешения и да иска становище от социалните партньори единствено и само когато става въпрос за големи предприятия, за голяма бройка на тези 10%. Действащият текст, който съществува в момента, практиката по неговото приложение показва, че той създава повече проблеми, отколкото да решава проблемите, защото 15 години е действал текстът, който е пожелателен в наредбата към този закон. В тази наредба съществува текст, който казва, че: министърът на труда и социалната политика по негова преценка иска становище от социалните партньори. Има и още няколко спорни момента. В съгласувателната процедура, в хода на съгласувателната процедура между отделните ведомства от Министерството на образованието са предложили промяна в някои от дефинициите, които са отразени в действащия проект. Има, разбира се, и притеснения от гледна точка на това, че в предложения проект по Директивата се предлага на научните изследователи да сключват трудови договори по българското законодателство, задължително да включват трудово законодателство. Има обаче случаи по различните програми на Министерството на образованието като: „Еразъм“, „Да Винчи“, когато не е необходимо такова изискване. Тези програми се отнасят за научни изследователи от европейските страни, а в тази директива не става въпрос за европейските страни, става въпрос за трети страни, нещо, което е различно. Когато внасяме и работници, и служители, научни изследователи от трети страни, тогава ние трябва да ги задължим да сключват трудови договори, за да може контролните органи от Главна инспекция по труда и останалите контролни органи да ги контролират и да има равнопоставеност, да няма дъмпинг по отношение на заплащане и така нататък. Това е основанието за включването на този текст. Аз съм убеден, че между първо и второ четене в хода на обсъждането на Проекта, ако се приеме той на първо четене, отделните ведомства ще изчистят спорните текстове, в това нямам никакво съмнение. Още един спорен момент – разрешението за пребиваване на сезонни работници, което се издава еднократногодишно. Когато обаче става въпрос за сезонни работници примерно за зимния сезон, зимният сезон е разположен в рамките на две години, и тогава и в едната, и в другата година трябва да искаш разрешение от Агенцията по заетостта, съответно да минат през процедурата по издаване на единно разрешение за пребиваване и работа,

и дебело подчертавам, че тази директива се отнася за висококвалифицирани кадри, за висококвалифицирана законна миграция от трети страни, а не за останалите случаи, които вече са уредени в действащия Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност. Благодаря, господин Адемов. Имате думата за реплики, уважаеми колеги. Няма реплики. За следващо изказване думата има господин Румен Гечев. Заповядайте.

Уважаеми колеги, работата на парламента и на българското правителство е да осигури благоприятни условия за развитие на българския бизнес, но и на българските работници и служители. Тоест ние сме длъжни да намерим баланса на интересите между двете групи, както и да постигнем съгласие с официалните представители на работниците и служителите – българските профсъюзи. Тоест в случая ние не заставаме на страната само на едните или другите, а се включваме в дискусията да намерим баланса. Второ, по никакъв начин, специално в тази директива, както беше подчертано и от колегите, ние нямаме възражения, тъй като Директивата касае допускането до българския пазар на висококвалифицирани кадри, и ние тук нямаме никакъв проблем. Проблемът, както и при Истанбулската конвенция, е за кацата с мед и за лъжицата с катран. Някои се опитват да прокарват текстове, нека да е ясно – които нямат нищо общо с европейската директива. Какви са фактите? Ние не можем да приемем някои от исканията на работодателите, които искат да получат по-голям достъп до международния трудов пазар за сметка на българите. Беше казано и няма никакво съмнение увеличаването на вноса на работна ръка от трети страни до какво ще доведе. До задържане и намаление на работните заплати на родените в България, на българите.

в рамките на Европейския съюз данъкът, който плащат работодателите, е най-нисък? Вярно е! Аз ги попитах: уважаеми колеги, след като Вие работите при най-ниските работни заплати, при най-ниските данъци, защо сте най-неконкурентоспособни в и настана мълчание. Бихте ли ни отговорили защо страните с най-висока конкурентоспособност в Европейския съюз – скандинавските, да започнем, са кои страни колеги? С най-високи работни заплати в света, не само в Та мантрата за по-ниски работни заплати, по-ниски данъци печалби, че водели до по-висока конкурентоспособност, не отговаря на здравия разум и на световната практика, и на европейската практика. Тоест техните аргументи са несъстоятелни. Освен това, въпросът за вдигане на летвата при вноса на работници от трети страни. Не само че работните заплати ще бъдат по-ниски, да си зададем въпроса, колеги, от управляващата коалиция? Дали ще се увеличи емиграцията от България в резултат на натиска върху работните заплати в България? Нека да си зададем този елементарен въпрос – ще се увеличи. Това няма ли да направи още по-драматичен и без това ужасния демографски проблем на България? Ние ще натискаме работните заплати в България, ще си гоним българите, за да вкарваме евтина работна ръка?! Откъде накъде? Кой национален проблем ние решаваме? Така че много се извинявам, но не може интересите на отделна фирма да нанасят ущърб на интересите на националния интерес, за което са ни избрали хората тук да защитаваме, защото други страни и народи защитават пазара си по различен начин, по същите общи директиви. Уважаеми колеги, има страни, които имат ограничения работната заплата за чужденци да е най-малко не 100, а 150% от минималната работна заплата. Уважаеми колеги, за съжаление, ние вече ще трябва да се сравняваме само с Румъния, която избяга напред и е с по-висок икономически растеж. И, най-вероятно, да отворя една скоба догодина госпожа Маковей сигурно ще дойде да наблюдава нашата прокуратура и съдебна власт, тъй като излизат от наблюдение. Оставаме ние като един специален случай в Европейския съюз. Но какво правят румънците? Влезте в интернет и вижте – хората са въвели квота за чуждестранни работници в Румъния, не процент, три хиляди души годишно. Квотата за синя карта, европейска – висококвалифицирани, е 800 души. Добре, българската страна е решила от години – прилага 10%. До момента ние нямаме сериозен проблем с някаква голяма вълна от чужденци да работят в България. Проверете статистиката: видях, със синя карта са 170 души, така че нека да не променяме това ограничение, и затова „БСП за България“ ще гласуваме „въздържали се“, някои ще гласуват „против“. Аз ще гласувам „против“ не заради Директивата. При второ четене всички текстове от Директивата ще бъдат подкрепени от нас, но заради тези текстове, които поставят под опасност българския трудов пазар и могат да доведат до тежки демографски проблеми, ние няма как да гласуваме нито на първо четене, нито пък на второ четене тези текстове. Освен това, нека да бъдат така добри българските работодатели, също четат в интернет, четат статии и книги, в други страни и народи фирмите финансират студентите, правят интервюта на студенти от първи и втори курс, сключват договори с тези студенти, аз съм присъствал на такива дни на срещи между бизнеса и студентите и в Американския университет, и във Великобритания и във Франция. Да бъдат така добри българските работодатели от водещи фирми да сключват договори с българчета, които учат в нашите висши учебни заведения, да подписват договори с тях след завършването им, защото не може нашият народ, който е на последно място по развитие в Европейския съюз, ние да финансираме данъкоплатците, да обучаваме нашите деца, и да отидат да произвеждат брутен вътрешен продукт в други страни! Толкова ли не можем да се поучим от чуждия опит?! Затова, уважаеми колеги, аз Ви приканвам да върнем тази конвенция, тези поправки в Закона за доразгледжане. „Да“ на Директивата в този случай, тя не противоречи на българските интереси, но „не“ на опитите покрай европейската директива ние, българските депутати, да натиснем копчето и да създадем допълнителни, сериозни проблеми и на българските трудещи се, и на демографските проблеми в България! Благодаря Ви за вниманието.

беше приет единодушно от всички членове на Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое заседание без изключение от всички парламентарни групи. В изказванията на преждеговорившите се изопачиха много неща по отношение на Законопроекта. Стигна се твърде далече като се каза, че с този законопроект се насърчават националните интереси и че има опасност за българския трудов пазар. Това, уважаеми колеги, абсолютно не отговаря на истината. В този законопроект не става дума за отваряне на врата за граждани от трети страни, а третира единствено въпросите за влизането и пребиваването на определени граждани, и то без разрешение за работа с цел научно изследване, стажове, доброволческа дейност, образователни програми, програми за ученически обмен. Става въпрос само за определена категория работници. Това са научни работници, студенти, стажанти, ученици и доброволци, за никакви емигранти, които бяха казани от господин Шопов. По този начин ние не пречим на българския пазар на труда и не накърняваме никакви национални интереси. спорни само два параграфа. Това стана ясно от изказването на колегите от парламентарната група на БСП – става въпрос само за § 10 и за § 9. По отношение на това какво доктор Адемов още един път каза в своето изказване, но за да стане по-ясно – с него се предлага да бъде премахнат задължителният характер на обсъждане със социалните партньори в случаите, в които местен работодател е изпратил искане за внос на работници от трети държави, когато броят на работещите в съответната фирма, която представлява работодателя, надвишава 10% от средносписъчния числен състав на наетите по трудово правоотношение. Предвижда се министърът на труда и социалната политика да иска такова становище от социалните партньори, но без задължителен характер. Няма нищо притеснително в това, защото отговорността за разрешението на достъпа до пазара на труда на граждани от трети страни – над 10%, е на самия министър на труда и социалната политика. Той е този, който си слага подписа и, който издава това разрешение.

Това е една дълга процедура, докато всички социални партньори – Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, дадат становище. Често се оказва, е отпаднала необходимостта това лице да получи разрешение за работа, защото е минало прекалено много време – няколко месеца. В този смисъл се прави и тази промяна в § 10, който предвижда промяна в съответния чл. 14, ал. 2 за опростяване на процедурата за по-голяма оперативност и подкрепа на предприятията. Естествено е, че когато става дума за по-голям брой хора, министърът на труда и социалната политика ще поиска становище от социалните партньори, когато става въпрос не за един човек или двама, а за 10 10 – 15 човека, но, уважаеми колеги, да се иска становище и да се протака тази процедура в продължение на няколко месеца само за един човек, това е напълно неоснователно. Искам да подчертая, че тази промяна в никакъв случай не цели изключване на социалните партньори от този процес, защото в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност има достатъчно гаранции за участие на социалните партньори на всички етапи. Всички тези въпроси, които касаят трудовата мобилност, трудовата миграция, свободното движение на хора, се обсъждат в Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност. Затова този законопроект за изменение и допълнение, който в момента разглеждаме и толкова бурно обсъждаме, искам да напомня, че той е приет с единодушие в Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност, а също така преди два дни беше приет и в Националния съвет за тристранно сътрудничество. От всички социални партньори единствено КТ „Подкрепа“ има възражения по отношение на § 10, който обсъдихме, и § 9.

не става въпрос за отпадане на финансовата отговорност на работодателя, за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави. Веднага с отпадането на § 9 от Законопроекта в Преходните и заключителни разпоредби на същия законопроект, може да го проверите, с разпоредбата в чл. 45 и създаването на нова ал. 4 ние преместваме този текст там. Тоест, финансовата отговорност на работодателя за връщане на наети и незаконно пребиваващи граждани на трети държави се премества в Закона за чужденците на Република България – в чл. 45, ал. 4, може да го проверите. Предвид направените разяснения от мен и забележки от страна на преждеговорившите, считам, че няма абсолютно никакво притеснение, никакво основание Законопроектът да не бъде подкрепен на първо гласуване от всички народни представители. А това, че Вие имате, уважаеми колеги от БСП, резерви по отношение на § 10 – защото по § 9 въобще не трябва да имате никакви притеснения, той си остава в чл. 45, новата ал. 4 на Закона за чужденците в Република България, сега спокойно можете да гласувате и да приемете Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, както направихте на заседанието на Комисията по труда и социалната политика, а между първо и второ четене да внесете Вашите предложения. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, госпожо Ангелова. Реплики към изказването имате ли?

Уважаеми господин Председател, уважаема колежке Ангелова! Искам да направя едно уточнение. Промените, които се предлагат, все пак не касаят само така наречените „научни работници“, които ще сключват договори с български научни организации, тъй като съвсем ясно в текстовете личи, че въобще става дума за работници от трети страни и има специални условия за тези, които идват за научна работа. най-добре дошли са именно тези, идващи от трети страни, които ще се включат в научни проекти. Но нямаше време да кажа, че и тук има неизяснени въпроси, уважаеми колеги. Първо, министърът на труда и социалните грижи ли ще определя кои са научните организации? Ще Ви дам един пример, една хипотеза. Знаете, че има Българска академия на науките. Сигурно не знаете, че има и една дублираща, и се казва Българска академия на науките и изкуството, нали така – с много интересни академици? А какво ще стане, ако в някоя част на София, да кажем „Факултета“, или в друг град, в „Столипиново“, направят Българска академия на науките и физкултурата и поканят видни учени от Сомалия, от Пакистан по нанотехнологии – да речем за любовта на мравките, и вкарат тези мигранти в България, какво ще стане? В тези текстове няма ясни бариери кой определя какво е научна организация, защото сега по българското право всеки може да направи фирма. Има такива фирми, обикалят медиите с разни гръмки имена по пазарна икономика, а в името на фирмата пише „научен институт“. Каква ще бъде цедката, така да се каже? Кой ще бъде органът, който ще ни дава сигурност по тези въпроси? Тези неща могат да се отразят в нормативните документи при реализацията на Закона, но искам да Ви кажа, че във всеки от тези нови моменти има и подводни камъни. Така че ние трябва да бъдем особено внимателни да не допуснем накрая една разбираема, ефективна европейска директива, ние да отворим кутията на Пандора в България, тъй като само това ни липсва. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ Друга реплика? Заповядайте, господин Гьоков. Вие, за България): Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Председател, уважаеми господни Заместник-министър, ако все още сте тук, уважаема госпожо Ангелова! Аз, разбира се, ще се съглася с Вас, че относно

Директивата в законодателството, наистина става въпрос за тях. Но кажете за какво става въпрос в § 9 и § 10 – изключенията от това? Там не става въпрос въобще за научни работници и за за доброволци, и за студенти, и за стажанти, а става въпрос за всичката работна ръка, която се вкарва в страната. Казахте и няма нищо притеснително да няма задължителен характер на съгласуването със социалните партньори. Какво притеснително има в това да е задължително? Аз си мисля, че всичко щеше да бъде наред и наистина щяха да бъдат приети промените с консенсус, и нямаше да има дебати, а вече втори час дебатираме по Законопроекта и се въртим все около § 10 и по малко около § 9. Ако не бяхте ги вмъкнали тези параграфи, разбира се, Вие не сте виновна за това, ако вносителите не бяха вмъкнали тези параграфи под сурдинка, както го правите с всички други законопроекти – сега не ми се дава пример тук със съвсем актуалната в момента Истанбулска конвенция, където покрай консенсусните и безспорните неща се опитваме да вкараме и някакви други неща, които да всяват съмнение в тези, които ги гласуват, така че аз няма да се съглася с Вас да подкрепим предложенията, а после да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

за понятията доброволец, научен работник, научно изследване, научноизследователски организации, това е дадено в Законопроекта в Преходните и заключителни разпоредби, така че няма да има никакви притеснения, точно е определено какво означава това. По отношение на Вашите две реплики на господин Гечев и на господин Гьоков, не ми стана много ясно, защото господин Гьоков и сега в репликата си, която отправи към мен, твърди, че подкрепя Директивата като цяло, а господин Гечев казва, че Директивата е „подводни камъни“ спрямо българския трудов пазар. Така че вземете и си изяснете позициите, уважаеми колеги от БСП, и имайте еднакво становище. Все пак Вие също имате представители в Европейския парламент. Благодаря, госпожо Ангелова. Думата за изказване има господин Петър Петров. Имате думата, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Смятам, че имаше достатъчно дълги дискусии, достатъчно изказвания. Искам просто да обявя от трибуната на Народното събрание, че „Обединените патриоти“ подкрепяме на първо четене този законопроект, а това, че някои колеги си имат особено мнение, е добре дошло. Аз искам да изкажа и мнение за това, че господин Адемов направи едно много смислено, много добро изказване, което в голямата си част одобряваме. С това искам да покажа още веднъж, че „Обединените патриоти“ не считаме ДПС за наши врагове, а те са диаметрално наши противници, но не и врагове. Затова искам все пак да запазим добрия тон, да

Бойко Борисов обикаля българските общности в чужбина и обяснява как ще създаде условия мигрантите да се върнат в България, а с този закон създавате нова вълна от млади българи да потърсят нормален жизнен стандарт на други трудови пазари, колеги. (Ръкопляскания Този закон запазва правото на работодателите да замразяват заплатите и да си осигуряват работна ръка от държави с по-нисък стандарт на живот, по-нисък стандарт и от европейските критерии за стандарти. Гласувам „против“ този закон, защото той нарушава правото на българските труженици да отстояват правата си в своята родина. Родната икономика трябва да се развива именно за повишаване благосъстоянието на нацията, а не в интерес на тесен кръг, който да прави законодателството пригодно само за личните си интереси. Благодаря, дами и господа управляващи. Благодаря Ви, господин Янков. Има ли реплики към изказването? Не виждам. Има ли други изказвания? Няма. Прекратявам Прекратявам разискванията. Преминаваме към гласуване на предложения законопроект. Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерския съвет на 2 януари 2018 г. Гласували

Гласували 150 народни представители: за 113, против 20, въздържали се 17. Предложението е прието. Отрицателен вот – заповядайте, господин Иванов.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

относно условията за пребиваване в Европейския съюз на граждани от трети държави във връзка със следване в университети, участие в програми за научни изследвания, образователни проекти, стажове, училищен обмен, доброволческа дейност и помощ за отглеждане на деца, пътьом в Закона се вкарват и други важни промени, за които колегите от нашата парламентарна група достатъчно добре и ясно говориха в дискусията по Законопроекта. Както се вижда от заглавието на Евродирективата, тя няма нищо общо с вноса на чуждестранни работници, тоест налице е класическа схема за прокарване на непопулярни решения, прилагана многократно от това правителство и това мнозинство. Приема се закон заради хармонизацията с европейското законодателство, но поводът се използва и за други лобистки и непопулярни решения, а когато последствията се усетят и се надигне обществено недоволство, властта се оправдава с това: „Така каза Европа“. Няма как да подкрепим такъв законопроект и затова гласувах „против“, защото това е в нарушение на интереса на българските граждани, в нарушение на националния интерес. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за